Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Predlagatelj je Vlada. Hitni je postupak, amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun i informiranje, informatizaciju i medije. Ministar financija Ivan Šuker će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle prema odredbama važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost na sve, većinu isporuka se plaća porez od 22%. Dakle to je osnovna stopa. I još imamo dvije stope, nultu stopu i stopu od 10%, nultu stopu na prehrambene proizvode, ortopedska pomagala, knjige i usluge u kinematografima i stopu od 10% za usluge u turizmu i znate da je do prije godinu dana stopa u turizmu bila 0% za organizirani posjet turista izvana i 22% za sve ostale. Mi smo izmijenili to tako da je danas stopa u turizmu za sve goste 10% i ovim izmjenama Zakona predlažemo uvođenje niže stope izdavače. Dakle oni imaju obvezu obračunavati porez na dodanu vrijednost od 105 na novine i časopise. Međutim na sve usluge, dakle oglašavanje i sve ostale komercijalne usluge prilikom ispostavljanja računa dužni su obračunavati porez na dodanu vrijednost od 22%. Dakle za novine koje šalje i oprema distributerima, prema kioscima itd. na na taj iznos se plaća porez na dodanu vrijednost od 10%, međutim na sve komercijalne usluge, prije svega to mislim na oglašavanje plaća se porez od 22% iz razloga da ne bi došlo do nelojalne konkurencije jer imamo čitav niz oglašavanja i reklamiranja hoćete putem elektroničkih medija, hoćete putem plakata i nizom, nizom drugih načina i zbog toga tu treba ostaviti potpuno iste uvjete za sve. Mi predlažemo da ovaj Zakon stupi na snagu 1.8. i što se tiče usporedbe kako recimo imaju to neke druge zemlje članice Europske unije. Austrija ima stopu 10%, Njemačka 7, Malta i Portugal 5, Italija i Španjolska 4 i samo da velim da će državni proračun, to je procjena u Ministarstvu financija zbog smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost na časopise i dnevne novine slijedeće godine imati manjak prihoda s tog osnova negdje oko 290 milijuna kuna. Hvala lijepo. Odbori. Odbor za financije, proračun. Nitko. Dalje. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre. Ma mislim da nema nikoga stvarno u ovoj sabornici koji ne bi podržao ovaj Zakon. Dapače. Ovaj Zakon kao što je sad ministar Šuker rekao težak je 290 milijuna kuna. E sad da li će to dovesti do pojeftinjenja novina kao što se kaže u ovom obrazloženju ja da budem iskren u to sumnjam. Međutim s druge strane jedan ovakav Zakon zasigurno može pridonijeti smanjenju gubitaka u nekim novinarskim kućama. Mi smo evo nedavno pratili ovaj slučaj Feral. Znači slučaj 500 tisuća kuna PDV-a. Feral je u međuvremenu ako se ne varam preuzet, ponovo izlazi što je za mentalnu higijenu ove zemlje više nego dobro. E sad je pitanje samo koliko će biti autonoman i ove 2007. jer mijenjaju se prilike, mijenja se čitalačka publika, interes stranaca za financiranjem, Hrvatska se civilizira itd. No da se vratim na temu. PDV na medije zasigurno valja smanjiti. Općenito valja smanjiti ovaj PDV. Po mom sudu trebalo bi ga smanjiti ili sa 22% na 20%. Zašto? Jer Hrvatska ima najveći PDV u Europi, odnosno porez na dodanu vrijednost ili bi trebalo uvesti diferencirane stope, između ostalog na tragu ovoga članka 1. gdje se govori da porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na a) a) usluge smještaja ili smještaj s doručkom polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluga agencijskih provizija za naprijed navedene usluge sada ovo što se uvodi, to je taj novum, novine, časopise koje izlaze dnevno, periodično, osim na one koje u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Po mom sudu bilo bi dobro kada bi se uvelo tri stope PDV-a, kada bi se zadržala ova opća 22% ta turističko-medijska 10% i kada bi se uvela jedna socijalna Na taj način mislim da bi značajno spustili troškove života. 2% manje PDV, to je de facto minus u državnoj blagajni u iznosu od 3 i pol milijarde kuna. Držim da u ovom trenutku za to Hrvatska ima prostora. PDV na hranu 5%, jasno to treba izračunati koliko bi bio manji proračun. Po nekima tu bi se kretao između 6 i 7 milijardi kuna. Jasno da to nije igra, nije igra. S druge strane usuđuje se reći ni ovaj Prijedlog zakona, bolje rečeno ova poruka medijima de facto tih 290 milijuna kuna to su neto plaće za sve novinare koji rade u hrvatskim pisanim medijima. Recimo ako je prosječna plaća 4 tisuće 750 kuna, govorim o neto plaći, ne o bruto plaći i recimo da u novinskim kućama ljudi pokriva taj posao znači kroz 12 mjeseci 5 tisuća novinara dobija iznos neto plaće prosječne u zemlji koji se izražava ekvivalentom od 290 do 300 milijuna kuna. Međutim, ono što je primarno što bi po mom sudu najviše kada govorimo o PDV- u ovom trenutku pomoglo i medijskim kućama, ali ne samo njima, nego i malim obrtnicima, gospodarstvu u cjelini, to je ili to bi bilo kad bi se ovaj PDV plaćao ne u roku od 30, nego u roku od 60 dana. U Italiji znam da se PDV ili njihova iva plaća u roku od 4 mjeseca što će reći 120 dana. Ja znam da si Hrvatska to u ovom trenutku ne može priuštiti, ali mislim da je vrijeme da Hrvatska prijeđe na plaćanje PDV-a u roku od 60 dana. Tamo prilikom uvođenja PDV se plaća u roku od 15 dana, sada se plaća u roku od 30 dana. Mislim gospodine ministre da bi to bio jedan stvarno snažan iskorak koji bi najviše pomogao u ovome trenutku hrvatskom gospodarstvu. Istina je Hrvatska, evo vidimo iz ovog obrazloženja između ostalog ima i ovu nultu stopu što je opet novum što se tiče ili izuzetak što se tiče Europe za kruh, za mlijeko, za knjige, za lijekove, za kirurške proizvode ili potrepštine, za znanstvene časopise, čak i filmove i osobno držim da bi svu hranu, ama baš svu počev i od ovoga kruha, mlijeka itd. trebali oporezovati sa 5% PDV-a. Rekoh maloprije to bi bilo minus u državnom proračunu za negdje 6 do 7 milijardi kuna. Rebalansom smo ili hoćemo, o čemu smo maloprije raspravljali preraspodijeliti pet milijardi kuna. Plan državnog proračuna za 2007. bio je 103,5 milijardi kuna. Sa rebalansom ove godine država ili Vlada preraspodijelit će bez izvan proračunskih tih fondova 108,5 milijardi kuna. 5 milijardi 12 milijuna 312 tisuća kuna u odnosu na planirano. Ja znam, ako jedna recimo prosječna penzija iznosi u ovoj zemlji 2 tisuće kuna zapravo tisuću i 900 kuna, tu negdje, i ako ste sami, vi dnevno koliko možete potrošiti? 60, 65 kuna. Znači šta vam preostaje? Možete kupiti pola kile kruha za dvije, tri kune, pola litre mlijeka za cca. toliko kuna, pola kile krumpira, nešto povrća, meso svaki treći dan. I ako imate svoj stan, ako ste ga mogli otkupiti '91., '92. za 7, 8 tisuća maraka biti ćete napola gladni ali ćete nekako preživjeti. Zato ono što je apsolutno ispred svega, valja izjednačiti stare, nove umirovljenike. I zato mislim da bi bilo korisno ili smanjiti PDV sa 22 na 20% ili uvesti još neku diferenciranu stopu za dio tih prehrambenih artikala, iako bi se možda hrvatskom gospodarstvu u ovom prijelaznom trenutku najviše pomoglo kada bi uveli plaćanje PDV-a u periodu od 60 dana sa sadašnjih 30 dana. Što se tiče samih novinskih kuća itd., što se danas, o čemu se danas raspravlja, a što će se zasigurno tijekom sutrašnjeg dana usvojiti. Još jedanput ću ponoviti. To je 290 milijuna kuna za ove medijske kuće. To je de facto neto plaća za sve zaposlene koji rade u hrvatskim medijskim kućama počev od "Glasa Istre" preko "Novoga lista", "Vjesnika", "Jutarnjeg", ne znam "Večernjaka", "Slobodne Dalmacije", "Glasa Slavonije" itd. Pet tisuća ljudi, to je plaća za pet tisuća ljudi. E, sad da li je to neki politički deal gospodine Jarnjak, ja ne znam. Ali ako i je pomoći će medijima. To je istina. Šta je, je. E sad. Mi sad jasno, kao što se ovdje kaže u ovom obrazloženju ne trebamo sugerirati vlasniku za što će utrošit tu razliku između 22 i 10%. Vlada predlaže da se smanji cijena novina na pet kuna, u što ja sumnjam. Ja ne vjerujem da će se to dogoditi ali ostat će to šest kuna, ali će neka glasila konsolidirati svoje poslovanje. Možda povećati plaće, ne znam šta će se dogoditi, ali u svakom slučaju hvale vrijedna poruka.

Pa ja bi vas molio da nam pojasnite barem onoliko koliko nas malo ima ovdje u Saboru, što znači ovo skakutanje po dnevnom redu,

Prije svega mi raspravljamo o točkama koje nisu prošle odbore. Ova točka o PDV-u nije prošla Odbor za informiranje, a jednako tako ni iduća točka koja koja se tiče elektroničkih medija. Koliko čujem raspravljat ćemo o njoj, također nema mišljenje odbora. Pa bilo bi zgodno da čujemo da li uvodimo novu praksu ili ćemo ovako juriti po onom modelu kao što je rekao profesor Hebrang, mi to u oporbi ne možemo pratiti. To je jedan tempo gdje se vozi bicikl i gdje se on treba gajdati, samo tog se nije sjetio prvi on, nego se sjetio te teze prvi Kutle. (HDZ)** Hvala lijepo. Kad bi se malo pažljivije pratilo onda bi se, onda ne bi propustili prigodu da uvidite da je o ovom Prijedlogu zakona o porezu na dodanu vrijednost raspravio i Odbor za financije i državni proračun nego izvješće koje I također i Odbor za zakonodavstvo kojega je raspravio i poslao svoje izvješće. A dnevni red ide prema onome kako je najavljeno. Ide istina vrlo brzo ide, ići će još i brže, kao što stvari stoje. Nema više ništa. Zaključujem raspravu o ovoj temi.